Izbor i imenovanja. Molim gospođu predsjednicu odbora, Nevenku Majdenić, da

Prijedlog odluke o imenovanju člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora imenuje se za člana iz reda predstavnika svih drugih vjerskih zajednica Mirsad Srebreniković. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog na glasovanje. Molim uključimo se i glasujmo. Rezultat? Ovaj prijedlog Odbora za imenovanje je prihvaćen većinom glasova, 94 glasa za, 4 suzdržana i ništa protiv. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 28. sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine jednoglasno utvrdio prijedlog odluke o imenovanju člana Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Prvo, za člana Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa imenuje se iz reda zastupnika Danijel Srb. I drugo, dosadašnjem članu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa iz reda zastupnika Anti Đapiću je dana 4. 4. veljače 2009. godine zbog mirovanja zastupničkog mandata prestalo članstvo u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog na glasovanje. Molim uključimo se i glasujmo. Rezultat? Ovaj prijedlog Odbora za imenovanje je prihvaćen većinom glasova, 94 glasa za, 4 suzdržana i ništa protiv. Hvala. **Bebić, Luka